Уважаеми господин Министър, в Народното събрание е внесен проект на „Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 – 2020 г.”, която беше разгледана в Комисията по образованието и науката и започна нейното обсъждане в залата. Въпреки че в Стратегията са отразени редица идеи, които заслужават подкрепа, тя не дава отговор на някои основни въпроси, свързани с развитие на висшето образование в България и ще спомена само някои от тях. Твърде пестеливо е засегнато управлението на висшите училища. Този въпрос практически е сведен до идеята ректорът да се включи в Съвета на настоятелите. Видовете висши училища са само изброени без, поне най-общо, да са посочени критериите, които ги разграничават помежду им, както и последиците от получаване на съответния статут. Наред с това Стратегията е твърде колеблива по отношение на механизмите за постигане на желаните резултати. Немалка част от дейностите са предвидени алтернативно, внушавайки сериозна доза несигурност относно съдържанието на политическата воля, която стои зад заложените мерки в нея. Като цяло към проекта може да се отправи общата препоръка за повече конкретика и повече смелост в реформите. Моето питане ще се фокусира върху една част от Стратегията, която обаче до голяма степен би определила успеха на всички останали мерки, а именно моделът на финансиране на висшите училища. Ако Стратегията има претенцията за реформиране на висшето образование, тя би трябвало много по-детайлно да описва модела на финансиране –моделът, към който се стремим, както и да съдържа много по-категоричен ангажимент за увеличаване на разходите за висше образование. Проектът не само не засяга основни компоненти на модела на финансиране на висшето образование, каквито са например таксите за обучение, но и не предлага дори индикативна стойност на размера на разходите за висше образование към края на срока на изпълнение на Стратегията. Въпреки че проектът на Стратегия за развитие на висшето образование не е подготвен и внесен от настоящия екип на Министерството на образованието обстоятелството, че тя не беше изтеглена показва, че Вие и Вашия екип стоите зад нея. Надявам се Вашите отговори на поставените от мен въпроси да попълнят част от празнините в Проекта, което би ни позволило да формираме адекватна позиция за окончателната подкрепа на Стратегията в пленарната зала. В тази връзка питам: първо, предвиждате ли да се запази моделът на споделено финансиране на висшето образование и ако – да, какво ще бъде съотношението между таксите за плащане от студените и диференцираните нормативи за издръжка на обучението по професионални направления? Второ, смятате ли да запазите така нареченото „платено обучение” и ако да, докога? Припомням, че платеното обучение беше въведено като антикризисна мярка. Трето, към какъв дял от брутния вътрешен продукт на разходите за висше образование към края на периода на изпълнение на Стратегията се стремите, като по отношение на финансирането на науката например Стратегията съдържа една индикативна цел с 1,5% от брутния вътрешен продукт? ще има ли разлика във финансирането на различните видове висши училища и ако да, в какво ще се изразява? Пето, какви са конкретните намерения за реформиране на начина на управление на висшите училища съотношение и компетентност на Общото събрание, ректор, Академичен съвет, Съвет на настоятелите, и как ще се осигури взаимен контрол между тези органи, както и защита на обществения интерес от страна на държавата в лицето на Министерството на образованието и науката и Министерството на финансите? И последен въпрос, в какви срокове ще предложите необходимите законодателни промени, отразяващи вижданията Ви като министър, с оглед отговорите на зададените по-горе въпроси? Благодаря. Госпожо Маринска, просрочихте времето с минута и 30 секунди, но въпросите бяха много важни. Ще Ви отнема това време от правото Ви на отношение. Заповядайте за отговор. Уважаеми господин Председателстващ, госпожо Маринска! Министерството на образованието и науката в този си екип е взело решение да подкрепи Стратегията, внесена от предния състав на Министерството, и тя да бъде внесена в Народното събрание. Решението вече е взето, и тя е тук по няколко причини. Едната от тях е, че ние правим разлика между Стратегия и това, което следва след Стратегията – нейната операционализация, което са съответните планове и евентуално нова законодателна рамка с промени в Закона за висшето образование. Другата причина е, че Стратегията беше неделима част от изискванията за приемане на Оперативната стратегия за наука и образование за интелигентен растеж. Все още обаче не сме изпълнили това условие. Тъй като всъщност Вие зададохте шест въпроса – всеки един е с качеството и тежестта на въпроси, които се задават тук, аз не мога да се вместя в рамката, но ще Ви предложа писмено всичко това. Мога обаче да скицирам това, което биха били моите отговори, за да се вместя във времето. По първия Ви въпрос – за споделеното финансиране. Съгласно разпоредбата на чл. 95 от Закона за висшето образование студентите, докторантите и специализантите заплащат такси. Министерството на образованието и науката не предвижда промяна в момента на този модел. По силата на същата разпоредба таксите за обучение в държавните висши училища се определят от Министерския съвет в годишен размер. За някои категории студенти и докторанти Академическият съвет може да определи такива такси в намален размер от утвърдените от Министерския съвет, но този размер не може да може да надхвърля две трети от диференцирания норматив по съответното професионално направление. В контекста на политиката на Министерството в следващите години да се увеличава делът на субсидията за обучение въз основа на качеството и намаляване дела на субсидията за брой студенти, може да се каже, че в рамките на академичната автономия държавните висши училища, отчитайки полученото финансиране за издръжка, биха могли да диференцират споделеното финансиране в степен на символични такси за обучаване в професионалните направления, получили висок размер субсидия в зависимост от оценката за качество на обучението, до степен на такси, покриващи почти изцяло издръжката на обучението на един студент за тези направления, които не са получили, или са получили нисък размер на субсидия за качество. Това е право на Академическия съвет. съвет. Отговорът на втория Ви въпрос – дали се запазва платеното обучение? Висшите училища при институционална акредитация „добра” и „много добра” имат право след решение на Академическия съвет да извършват да извършват обучение срещу заплащане в бакалавър и в магистър след придобито средно образование по специалността от професионалните направления и от регулираните професии. Обучаването се извършва при условия, определени в Правилника за дейността на съответното автономно висше училище, и при наличие на договор между студента и висшето училище. Доколко ще се възползва от тази възможност и за кои професионални направления, в зависимост от утвърдения му от Националната агенция за оценяване и акредитация капацитет, от потребностите на пазара на труда и от финансовите ресурси, с които разполага. При ниска оценка за качество на обучението към увеличение на таксите за обучение на практика платеното обучение ще се регулира от търсенето на пазара за висше образование. На третия Ви въпрос какъв дял от брутния вътрешен продукт. В Стратегията за развитие в Глава седма „Очаквани резултати” по отношение на цел 6 е записано, цитирам: „Достигнат процент от брутния продукт до 2020 г. в размер на 1,5, отделен за наука, и увеличени средства за висше образование”. Вие сте права в това отношение – така пише в Стратегията. В Плана за действие на мерките по Стратегията в цел 6, дейност 1 е планирано ежегодно повишаване на размера на финансовите средства за висше образование и научни изследвания като дял от ВУЗ-а, без да е посочена ценовата стойност. Индикативният размер на процента от БВП за висше образование, към който се стремим, би следвало да се определи въз основа на средносрочен анализ на икономическото състояние и бюджетните възможности на Република 2020 г. Четвъртият Ви въпрос – ще има ли разлика във финансирането на различните видове? И в момента има разлика в размера на трансферите, тези по 11-те критерия, а също така и в зависимост от комплексната оценка за качеството на обучението. Целта е в периода до 2020 г. да се повиши ефективността на използването на средства за висше образование чрез утвърждаване на новия модел на финансиране,

просрочихте времето. Заповядайте за два допълнителни въпроса според регламента, госпожо Маринска. Благодаря, господин Председател. Един е допълнителният ми въпрос, но преди да го задам – нямам нищо против господин Министърът писмено да ми отговори на всички въпроси, както той сам предложи, малко по-обстоятелствено, за да се внесе малко повече яснота. яснота. В Проекта на стратегия за висше образование е заложено оптимизиране на мрежата на висшите училища. Как се вписват, господин Министър, в тази цел предстоящите да бъдат разгледани от Министерския съвет предложения на Министерството на образованието за преобразуване на четири самостоятелни колежа в специализирани висши училища, два от които са в едно и също населено място и обучават в едни и същи или близки професионални направления?

Вярвам, че има съгласие сред академичната общност и сред народните представители, сред които и представителите от Реформаторския блок, че известни промени в Закона за висшето образование предстои да се направят, най-малкото с оглед на необходимостта да се изясни и да се сложи най-после ясна финансова рамка на това как ще бъде финансиран в бъдеще процесът на висше образование в България съгласно изискването това да става нарастваща степен по качеството. Как ще се измерва качеството? Както е известно, качеството e не само по рейтинг, но рейтингът съдържа в себе си много елементи на изследователските университети. Тоест, това ще бъде по посока на тези, които могат да съчетават в себе си науката и образованието, а евентуално и изграждането на технологии. В този смисъл много от учебните заведения, които не отговорят още и няма да могат да отговорят в бъдеще на тези изисквания за качество, а също така и не съумеят да се освободят от специалности, които не съответстват на изискванията на пазара на труда, ще бъдат принудени да ограничат своята дейност. Министерството на образованието и науката към днешно време няма основание да спира това, което е законосъобразно искането на тези колежи да прераснат във висши училища. То е законосъобразно. Сбъркана е цялата система в последните двадесет години за това, че ние схващахме колежите като подставка, единствено като подставка на висшето образование и никога не обърнахме внимание на това, че имат друга дефиниция – паралелно и едновременно съществуваща за колеж – която е надставка на средното образование. Това са „комюнити колиджис” и така нататък, които съществуват. трябва да бъдат развити. Смятам това да го развия специално в скоро време и да го представя на парламентарна група. Надявам се, че за Северозападния район можем да направим много в тази посока. посока. Тези колежи, които са тръгнали да бъдат висши учебни заведения, нека станат висши учебни заведения и да видим тогава, когато бъде финансирано качеството, какво могат да предложат като качество, да оцелеят и дори да се развиват. Ако това не може да се случи, много съжалявам. Министерството и бюджетът в момента нямат възможност да помагат. Няма да имат и в бъдеще. Това не е по оперативната програма. На нас ни трябват съвършено нов тип колежи. Това е моят отговор. Нека да ги създадем. Нека да създадем първо законодателната рамка на това, което наистина се нарича колеж. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря, господин Министър. За отношение по отговорите на допълнителния въпрос, заповядайте, госпожо Маринска. Благодаря, господин Председател. Господин Министър, моят въпрос беше много конкретен и аз исках по конкретен отговор. Не ме удовлетворява начинът, по който ми отговорихте. Смисълът на моят въпрос беше: след като в Стратегията, която Вие внасяте и очевидно стоите зад нея, се говори за оптимизиране на мрежата на висши училища. А ние правим точно обратното – трансформираме частни колежи и им даваме възможност да станат специализирани висши училища. И на този въпрос ще Ви помоля да ми отговорите писмено. Благодаря. Благодаря, госпожо Маринска. Продължаваме с два въпроса на народния представител Иван Станков. Първият от тях е относно увеличаване на възрастта за пенсиониране на хабилитираните преподаватели. Заповядайте, проф. Станков.

уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! В чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда е посочено, че при навършване на 65-годишна възраст се прекратяват трудовите договори на хабилитираните преподаватели – професори и доценти. Това е единствената категория, на която е наложено ограничение във възрастта за пенсиониране. Парадокс е, че нехабилитираните преподаватели – асистентите, а също така и служителите, имат право да продължат да работят, и то доста след навършване на пенсионна възраст, а ограничението е единствено и само за хабилитираните. Този проблем е обсъждан в Съвета на ректорите, обсъждан е в синдиката и и в много от университетите, но по необясними причини не се решава. Въпреки че се предоставя възможност на професорите да работят допълнително три години и на доцентите – две години, това не се случва във всички университети. В някои университети, какъвто е Тракийският университет, на който все още съм ректор, пенсионирането категорично става на 65 години. Считаме, че това е несправедливо за хората, които са положили толкова много труд и усилия, за да се хабилитират, да защитят дисертации, някои от които и за доктор на науките, като държавата е харчила средства за научното им израстване, да бъдат единствено ограничавани във възрастта за пенсиониране. Въпросът ми към Вас е: кога ще се постави на обсъждане проблемът с пенсионирането на хабилитираните преподаватели? И не е ли редно, както при всички останали групи и категории, да отпадне това ограничение? Ако това е невъзможно, не е ли целесъобразно възрастта за пенсиониране на професорите и на доцентите да бъде увеличена още известно време?

Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители! Уважаеми колега Станков, законът, за който Вие говорите, съществува отдавна и ще съществува изглежда още известно време. По него бяха пенсионирани всички мои учители и аз не бях съгласен с това. По този закон вероятно, ако съм жив, ще бъда пенсиониран По този закон беше пенсиониран баща ми. Знам за какво става дума. Имам голяма отговорност точно в тази посока. Ще Ви представя писмено за какво става дума, но ще кажа заключението. Кадровата политика за развитие на академичния състав е право на автономните висши училища. Министърът на образованието е науката не би следвало да повлиява на решението на органите за управление на висшите училища. Целесъобразността и условията на възможността на промяна на разпоредбата на цитирания от Вас и известен на всички чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда за увеличаване на възрастта за пенсиониране на хабилитираните преподаватели следва да бъдат най-широко обсъдени в академичните среди.

че наистина е много несправедливо да има единствено ограничение само за хабилитираните преподаватели. При всички останали категории това е отпаднало. Много Много от университетите настояват – тук има пет или шест университета, на които сме представили подписката – които настояват този въпрос да се разгледа в Министерството на образованието и науката, а също и в парламента

Колега Станков, когато казах, че Министерството ще помага активно, имах предвид съвсем конкретно нещо и сега ще го кажа. Мисля, че единственият начин този въпрос да бъде докаран до по-справедлив, по-морален и свързан с качеството на образованието вид, е Народното събрание. За да влезе в Народното събрание, искам да помоля Съвета на ректорите и Вие като негов член да участваме активно в изготвянето на законопроект за изменение в Закона за висшето образование. Това е най-краткият и най-точният път, а не да се прави на парче, защото тук не става дума за парче, а става дума за основа. Едно от основните пера в този закон са промените, които трябва да настъпят. Това исках да кажа. Благодаря Ви, господин Министър. Следващият въпрос е отново от народния представител Иван Станков относно неадекватността на срока за придобиване на образователна и научна степен „доктор”.

лицата по ал. 4, т. 2 на длъжност „старши асистент” и „главен асистент” се преназначават на академична длъжност „асистент“, ако в срок от четири години от влизането в сила на този закон не придобият образователна и научна степен „доктор”. Презумпцията на Закона беше ясна – да се активизират всички, да разработят дисертации и да се развиват успешно по-нататък – да се хабилитират. Считам, че Законът даде известно положително влияние, защото се защитиха немалко дисертации, но има някои направления, както е в „аграрни науки”, „здравеопазване и спорт”, „ветеринарна медицина“, този срок е недостатъчен. Много от колегите не успяха да защитят своите дисертации и спазвайки стриктно закона в нашия университет и в много други университети ние понижихме главните асистенти в асистенти. Смятам, че това също е доста несправедливо, защото има някои, които са отчислени с право на защита. Поне те трябваше да бъдат пощадени, но в Закона никъде не е посочено, че трябва да се направи такова ограничение. Въпросът ми е: какво е становището на Министерството на образованието и науката и ще се предложат ли корекции за решаването на този проблем? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви. Заповядайте за отговор, господин Министър. Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми народни представители, уважаеми колега! В Министерството на образованието и науката бяха получени много писма от висши училища, научни организации, синдикати, включително и от отделни хора с питания и предложения за удължаване на срока, за който Вие говорите. При анализа се оказа, че има немалко преподаватели – главни асистенти, които по обективни причини не са успели да придобият образователна и научна степен „доктор”, повтарям, по обективни причини. Това не е болест, а характер на научната специалност също така. Евентуалното им преназначаване на длъжност „асистент” ще наруши баланса в първичните звена и ще застраши успешното провеждане на учебния процес, както и личното им кариерно развитие. Имаме пълно разбиране по този проблем. Поради това Министерството изразява становище, че удължаването на този срок е уместно и целесъобразно, и изцяло подкрепя предложения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България, внесен от група народни представители от Реформаторския блок и от ГЕРБ, сред които Борислав Великов, Бойка Маринска, Милена Дамянова и така нататък. С предлаганото изменение се удължава срокът с една година, в който лицата, които все още не са придобили образователната научна степен „доктор”, да приключат това, което се изисква от тях до момента. Това е нашето становище. Мога да добавя, че, за съжаление, тръгваме да правим нещата със Закона за развитието на академичния състав, а майката закон все пак е Законът за висшето образование, който би следвало да бъде подкрепящ. Той трябва да бъде общата рамка за конкретния случай, за който говорим – в смисъл,

На тези, които са просто добри преподаватели, но не са непременно изследователски учени, не сме направили тази промяна в законодателната рамка. Това предстои и аз като представител на тази общност, освен като министър, настоявам това да стане по-бързо, разбира се, ако народните представители имат разбирането за важността общо на проблема за висшето образование, още повече с оглед на необходимостта да догоним качеството и да отговорим на

Само няколко думи. Изключително съм Ви благодарен, господин Министър, за отговора, който дадохте. Смятам, че младите колеги ще бъдат удовлетворени от това, защото наистина това създаде много голямо напрежение сред асистентския състав. Аз казах, както е в аграрната наука – имам докторант, който се занимава със селекция. Една бременност ще е девет и половина месеца при кравите, като се сложат още няколко години до получаване на продукция, това са 5-6 години. Така че наистина има специалности, където

облекчени процедури за хабилитиране, лесно хабилитиране в някои от университетите, където са си поставили по-ниски критерии и прекалено тежки процедури за асистентите. Защо е необходимо? След като са положили изпит да станат асистенти, в много университети продължава тази практика, след това те са длъжни да защитят дисертация, за да станат доктори, за да отидат в групата на главните асистенти. Полагат изпит за кандидатски минимум, където има и основна дисциплина по специалността и след това отново трябва да полагат изпит, да кандидатстват отново за главен асистент. Считаме, че това също трябва да бъде коригирано, защото наистина много утежнява процедурите и то

към следващия въпрос към министъра на образованието господин Тодор Танев от народните представители Димитър Танев и госпожа Бойка Маринска относно разпределението на средствата, предвидени за национални програми за развитие на средното образование. Заповядайте, госпожо Маринска. Благодаря, господин Председател. Господин Министър, с Постановление № от 16 януари 2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. са предвидени 41 млн. лв. за изпълнение на национални програми за развитие на средното образование. Националните програми са важен инструмент на политиката в областта на образованието, тъй като позволяват да се насочват целеви средства за решаване на конкретни проблеми на системата. Те дават възможност за по-голяма целенасоченост на разходите и гарантиране на резултати, които биха били трудно постижими, ако средствата бяха планирани по бюджетите на детските градини и училищата. Средствата за изпълнение на национални програми през тази бюджетна година са два пъти по-малко от предвидените за 2014 г., което означава, че те няма да бъдат достатъчно за всички политики, които се нуждаят от финансиране. През 2014 г. Министерският съвет е одобрил 10 национални програми с различни модули. Това изправя Министерството на образованието и науката пред предизвикателството или да намали съразмерно средствата за всички дейности и мерки, или да изведе приоритети в разходите за 2015 г., като предпочете едни политики пред други. Тъй като Постановлението за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2015 г. възлага на министъра на образованието и науката в срок до 15 април да предложи на Министерския съвет одобрените проекти на национални програми, моля да получа отговор на следните два въпроса: какви политики ще подкрепи екипът на МОН, които да бъдат финансирани със средства от националните програми за развитие на средното образование? Как ще бъдат разпределени предвидените 41 млн. лв. по отделните приоритети и какви политики ще покрият? Ще предложите ли за финансиране през 2015 г. Национална програма за въвеждане на ИКТ в училище и ако „да“

Уважаема госпожо Маринска и колега Танев, въпросът е доста обширен, изисква по-дълъг отговор, но ще отговоря така: До края на месец март тази година ще бъдат разработени, според установения срок, ще бъдат и представени съответно за съгласуване националните програми за развитие на средното образование за тази текуща година съответния финансов ресурс за всяка от тях, както споменахте, от 41 милиона, колкото са средствата, определени с Постановлението за изпълнението на бюджета за 2015 г.,

бяха в обстановка, която е различна от тази година. Имам предвид, че този бюджет беше разработен при нереалистична приходна част и заложени дефицити в разходната част едва в последния месец на 2014 г. Сегашният състав на Министерството на образованието и науката с помощта на Министерството на финансите, за която много благодарим, успя да финансира дефицитите в разходите, поне що се отнася до обезщетенията при пенсиониране на персонал, транспорта на учениците и спорта в детските градини. От друга страна, бюджетът 2015 г. е разработен на стабилна основа, което създава някаква предвидимост за обезпечаване на текущите разходи в системата. Увеличени са средствата: 1. по единните разходни стандарти; 2. средствата за транспорт на ученици и учители; 3. целодневната организация на учебния ден; 4. извънучилищната дейност. Това обаче пък ограничи възможностите през 2015 г., както и Вие отбелязахте, за инвестиционна насоченост, каквито бяха през 2014 г. – Националната програма „Модернизация на материалната база в училище” и особено Националната програма „Информационни и комуникационни технологии в училище”. Първо, предвиждаме от реализираната през 2014 г. Национална програма „Модернизация на материалната база в училище” да бъде запазен само Модулът „Достъпна архитектурна среда”, който е съществувал и като самостоятелна програма през преходните години и подпомага усилията на образователните институции за изпълнение на задълженията, произтичащи от Закона за интеграция на хората с увреждания. Второ, за Националната програма „Информационни и комуникационни технологии в училище” предвиждаме същата да бъде запазена, но с намален размер спрямо 2014 г. Тук следва да се отбележи, че през миналата, 2014 г., заради неизпълненията на приходната част на бюджета и последвало от това намаление на бюджета на всички министерства, направено в предпоследния ден на предходното Народно събрание, бяха намалени разходите по национални програми и конкретно тези за Националната програма „Информационни и комуникационни технологии в училище”. Така че когато се правят съпоставки, следва да имаме предвид непременно това. По тази програма предвиждаме финансиране за 2015 г. в размер на около 7 млн. лв., от които 5 милиона за подпомагане на усилията на училищата за обновяване на хардуера в кабинетите за компютърно обучение. Благодаря Ви, господин Танев. Заповядайте за реплика, госпожо Маринска. Благодаря, господин Председател. Благодаря за отговора, господин Министър. Вие изброихте някои национални програми, които биха получили финансиране през текущата 2015 г., но не можах да разбера Национална програма „Оптимизиране на училищната мрежа” и мярка „Обезщетение на персонала” предвидени ли са обезщетения не само за учители от училищата, но и за учители от детските градини? Това не успях да разбера.

Госпожо Маринска, напълно съм информиран и знам за този голям проблем, който съществува с персонала на детските градини, които съвсем неоправдано не получават това, което получават всички, които са в системата на образованието – основно и нагоре, за голямо съжаление. Това е една несправедливост, която непременно трябва да намери решение, и то по възможност тази година. Ние ще направим всичко възможно това да остане и да бъде включено. До края на март ние трябва да направим бюджетната рамка на Министерството. Не сме готови с това, тъй че аз не мога да кажа какво и в каква степен. Вероятно ще говорим за степен на решаване на този въпрос, но ще има движение по него, съобразно възможностите на бюджета. Лично аз се чувствам много

Преминаваме към въпросите към министъра на земеделието и храните

и ги прехвърля на частна лаборатория Сливен, собственост на „Биофарм-инженериг” АД. В продължение на тази политика на проф. Моллов неговият заместник господин Карабаджаков е издал друга заповед, с която задължава всички държавни лаборатории да изпратят за своя сметка до 30 септември 2014 г. диагностикомите, с които разполагат, на същата частна лаборатория в Сливен. Озадачаващо в случая е, че тези диагностикоми се произвеждат именно от „Биофарм-инежеринг” АД, собственик на лабораторията в Сливен. Стойността на прехвърлените към частната лаборатория диагностикоми около 1 млн. лв. От казаното дотук са налице следните факти: Нарушен е Закона за обществените поръчки като частна лаборатория в Сливен е избрана без да е обявена такава поръчка. За сведение, стойността на прехвърлените към тази частна лаборатория дейности, заедно с диагностикомите, е над 8 милиона годишно. Освен това в съответствие с разпоредбите на чл. 46г от Закона за ветеринарното дело тези изследвания се заплащат на контролиращи лаборатории с пари от Държавен фонд „Земеделие” и представляват държавна помощ за животновъдите. случая става ясно, че това е една нерегламентирана държавна помощ за една частна лаборатория. Другото, което става ясно, е, че едноличното решение на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните за предоставяне на милиони левове държавни пари без конкурс на една частна лаборатория лишава от възможност акредитираните държавни лаборатории да кандидатстват за тези дейности като заплашва по-нататъшното им акредитиране, а оттам и института им на референтни лаборатории. На лице е тежък конфликт на интереси, тъй като в резултат от действията на проф. Пламен Моллов „Биофарм-инженериг” като производител на диагностикомите, финансиран от държавата, се явява единствената фирма в България, която може да ги прилага чрез собствената си лаборатория в Сливен. Ето и моите въпроси: Не считате ли, че са налице достатъчно факта и обстоятелства за опит от страна на изпълнителния директор на БАБХ да бъде заобиколен Законът за обществените поръчки с цел да бъде осигурена нерегламентирана държавна помощ на частна лаборатория?

Министър Танева, заповядайте за отговор. Абревиатурата БАБХ означава Българска агенция за безопасност на храните. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Андреев! Първо, уважаеми колеги народни представители, на подмятанията, че лабораторията е в Сливен – не съм виновна, че съм родена в Сливен. Гордея се, че съм родена в Сливен. Нямам нищо общо с лабораторията, ако това намеквате. РЕПЛИКИ

Уведомявам Ви, че правомощията ми като министър на земеделието и храните са започнали на 7 ноември 2014 г., като цитираните от Вас документи са от по-предишен период. В отговор до Министерството на земеделието и храните Българската агенция по безопасност на храните информира, че до провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки не се стига, тъй като Държавен фонд „Земеделие” финансира държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните съгласно утвърдената тарифа с определени цени, поради което липсва финансов критерий за обявяване и провеждане процедура за възлагане на обществена поръчка. Българската агенция по безопасност на храните, както знаете, функционира съгласно специалния Закон. Всичко това да беше се случило във време, в което вече съм в мандат като министър на земеделието и храните, отговорността по спазване на Закона за обществените поръчки и съответните процедури е изцяло и лично на изпълнителния директор. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър. Господин Андреев, заповядайте за реплика. Благодаря Ви, госпожо Министър. Аз също искам да кажа, че подмятанията в залата въобще са неоснователни. Мога да кажа само, че това, което министър Десислава Танева каза, е точно така че по време на нейния мандат не би се случило това, което се е случило по време на Вашия мандат – точно Вие, които подмятате. Истината е, че това, че няма точно разработени критерии за обявяване на обществени поръчки, въобще не сваля отговорността от факта, който тук беше изтъкнат. Повече от 8 милиона лева на година е направил опит проф. Пламен Моллов да бъде прехвърлен в частна полза. Това нещо, ако се случи в Румъния, най-вероятно на другия ден той щеше да бъде арестуван, както са арестувани много министри вече, които не са зачитали законите за обществените поръчки. Още веднъж призовавам, че в Българската агенция за безопасност на храните зад лустрото на нейния председател стои всъщност една добре организирана схема, която прехвърля държавни пари към частни лаборатории. Това го има в Пловдив, добре знаете какъв е там проблемът, как за една директорка два пъти се създават отдели – един път в ОДБХ – град София, сега в ОДБХ – град Пловдив, само и само тя да остане в системата на Българската агенция по безопасност на храните. за тази Агенция трябва да бъде направен един много сериозен контрол, защото всички ние всеки ден се храним с храна, която се изследва от хора, които са уличени в корупционни практики.

Бюнямин Хюсеин Хасан, Айдоан Муталиб Али, Хамид Хамид относно протеста на работниците и служителите на териториално поделение Държавно и горско стопанство Върбица. Заповядайте.

Актуалният въпрос, към Вас, госпожо Министър, беше зададен преди повече от два месеца, но поради различни обстоятелства се случва днес да отговорите на въпроса, който зададохме с колегите. Задаваме този въпрос сега малко по-късно. Считаме, че проблемът, който касае, продължава да е актуален.

повече от 45 дни и не допускаха новоназначения директор на Стопанството Хълми Амза да встъпи в длъжност. Протестът е израз на опасенията на хората, че това назначение ще навреди на добрата работа и развитие на предприятието. Основанията за това са сериозни. Същото лице на два пъти е участвало в управлението на предприятието, когато е имало и сериозни проблеми. Има и проведено разследване за нарушение от негова страна. Не приемат и откровената арогантност и закани за уволнение на новия директор. За съжаление тези уволнения вече са факт. Много важно е да посочим факта, че Хълми Амза е собственик на фирма за дърводобив и дървопреработване „Имелос” ООД, която се намира в съседство с административната сграда на Горското стопанство. Независимо че фирмата е прехвърлена на сина на Амза, хората подозират, че лошите практики за преследване на лични бизнес интереси ще продължат. Още по-важно е обстоятелството, че много голяма част от населението подкрепя протестите. Според спецификата на общината хората са много чувствителни към дейността на това горско стопанство. Уважаема госпожо Министър, искаме да ни информирате какви са мерките, които ще бъдат предприети от Ваша страна за решаването на този казус и включват ли те освобождаването на директора на

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Хасан, уважаеми господин Али, уважаеми господин Хамид! Директорът на Държавно горско стопанство – Върбица притежава висше лесовъдско образование със степен магистър, специалност „горско стопанство”. Считано от 15 ноември 1995 г. до 9 октомври 1997 г.

За периода от 3 януари 2012 г. до 24 април 2012 г., както и от 1 август 2012 г. до 24 юли 2013 г. въпросното лице заема длъжността заместник-директор на Държавното горско – Върбица, от което е освободен на 24 юли 2013 г. На същата дата той е постъпил на работа с трудов договор като лесничей в дружество с ограничена отговорност град Върбица. Трудовият му договор от дружеството е прекратен към 12 ноември 2014 г., от която дата е назначен за директор на Горското стопанство – Върбица съгласно сключен Договор за управление № 35. Относно заявеното наличие на свързаност с дружеството с ограничена отговорност град Върбица, от направената проверка търговския регистър от 11 февруари 2008 г. е установено, че лицето е заличено като собственик и управител на въпросното дружество и не притежава дял в него. За периода, през който същото лице е изпълнявало заместник-директор и директор на териториално поделение Държавно горско стопанство – Върбица, той не е бил управител и не е притежавал дялово участие в дружеството, а също така не е бил в трудови правоотношения с търговеца. По отношение на твърденията, че лицето преследва личните си интереси, следва да се отбележи, че от 2010 г. до момента дружеството с ограничена отговорност няма сключени договори с Горско стопанство – Върбица за добив и закупуване на дървесина. От датата на назначаването на въпросното лице за директор на Държавно горско стопанство Върбица до момента е установено, че е налице прекратяване на трудовите правоотношения с трима служители. Единият от тях е заемал длъжност „горски стражар”, а договорът му е прекратен на 27 ноември 2014 г. на основание чл. 71, ал. 1 от Кодекса на труда по инициатива на работодателя до изтичане на срока за изпитване. Страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие в срока на изпитване, уговорен в полза на работодателя. Другите двама служители са заемали длъжността ръководител на горско-стопански участък, а договорите им са прекратени на 25 ноември 2014 г. на основание чл. 328, ал. 2 от Кодекса на труда, когато служителите от ръководството на предприятието могат да бъдат уволнени с предизвестие в сроковете по чл. 226, ал. 2 и поради сключване на договора за управление на предприятието. Считано от 16 декември 2014 г. на основание влязло в сила определение на Върховния касационен съд е възстановен на работа дисциплинарно освободеният главен счетоводител на Горско стопанство – Върбица, поради което се освобождава служителят, назначен на тази длъжност. По отношение на мерките, които са предприети, Ви уведомявам, че към настоящия момент е приключила

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър! благодаря за Вашия отговор. Разбира се, Вие изредихте доста голяма фактология по отношение на този случай, но аз искам да Ви уверя, че проблемите в това стопанство няма да приключат, те са перманентни и всеки момент могат пак да ескалират. Факт е, че вече са уволнени 15 служители и работници от това предприятие. В това наше предположение ние се оказахме прави и се надявам, че няма да се окажем прави и в предположението, че в дейността на това предприятие ще има и доста злоупотреби точно по повод на личните интереси на новия директор. Благодаря Ви, уважаеми господин Хасан. Госпожо Министър, ще се възползвате ли от правото си на дуплика? Не. Преминаваме към следващия въпрос въпрос – обединени са два. Първият е въпросът на народния представител Мартин Димитров и Петър Славов относно продажба на земи от Министерството на земеделието и храните, попадащи в трасето на проекта „Южен поток”, а другият въпрос е народния представител Мартин Димитров Петър Славов относно продажбата на 358 дка от горския фонд на проектната компания „Южен поток България”АД на изключително ниска цена. Кой ще развие въпроса? Заповядайте, господин Славов. Благодаря, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Нашият въпрос касае действително продажбата на земи от тогавашното ръководство на Министерството на земеделието и храните по време на правителството Орешарски, които са продадени за целите на проекта „Южен поток” и по данни, които се появиха в медиите, на значително занижени цени. Уважаема госпожо Министър, в отговор на наше запитване по Закона за достъп до обществена информация, Министерството на земеделието и храните, или по-скоро тогавашното му ръководство, ни уведоми със свое писмо от 17 септември 2014 г. за извършени на 21 юли 2014 г. разпоредителни сделки с 358 дка земи държавна собственост в полза на „Южен поток България”. Земите се намират в землището на град Варна и попадат в района на местността „Паша дере”. Цената на сделката и то след като само шест дни по-рано статутът на земите е бил променен, и то за сметка на държавата – от горска територия в урбанизирана територия, тук подчертавам, урбанизирана територия не за какво да е, а именно за строителство на газопровод и нищо друго – цената е 13,2 млн. лв., или около 37 лв. на кв.м.

е била над 100 млн. лв., или около 600 лв. на кв.м неурегулиран имот – близо 20 пъти по-висока от постигнатата от тогавашното ръководство на Министерството на земеделието и храните цена на квадратен метър цена. Във връзка с гореизложеното моля, уважаема госпожо Министър, да отговорите на следния въпрос: налице ли е ощетяване на държавата от цената, на която ръководството на Министерството на земеделието и храните от кабинета Орешарски е продавал земи частна държавна собственост на проектната компания „Южен поток” и каква би била сумата, която щеше да постъпи в държавата от продажбата на имотите по пазарни цени, и допълнително каква щеше да бъде сумата, която щеше да постъпи в държавата от таксите за промяна на статута на земята, ако промяната на статута от горска територия в урегулиран поземлен имот за строителство на газопровод бе извършено не за сметка на държавата, както казах, няколко дни

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър! Всъщност това, което искам да допълня към въпроса на колегите, тъй като и аз съм Ви задал аналогичен въпрос, кое е налагало спешната продажба на тези 358 дка от държавния горски фонд, след като по това време практически е бил замразен проектът „Южен поток”? Каква е методиката на прилаганата оценка на земята, при положение че точно в същия период една от известните банки е закупила земя в същия този район на цена от 207 лв., обявена в официалните регистри? Иначе казано, държавата в лицето на министъра на земеделието и храните е изтъргувало държавна собственост на почти шест пъти и половина по-ниска стойност. Смятате ли да сезирате прокуратурата за ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Байрактаров. Госпожо Министър, заповядайте за общ отговор на поставените два въпроса от народните представители Мартин Димитров, Петър Славов, от една страна, и Димитър Байрактаров, от втора.

във връзка с изграждането на национален обект, обявен с Решение № 876 от 2 декември 2011 г. на Министерския съвет, комисия в Изпълнителна агенция по горите извърши промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии, съгласно чл. 74, ал. 2, т. 2 и ал. 3 от Закона за горите. Подробният устройствен план – парцеларен план на обект „Преносен газопровод „Южен поток” на територията на Република за имотите е одобрен със заповед от 24 март 2014 г. от министъра на регионалното развитие, влязъл в сила на 12 юни 2014 г. С Решение от 11 юли 2014 г. на комисията в Изпълнителната агенция по горите е променено предназначението на 17 броя поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост на територията на град Варна. Тези имоти са с обща площ 358,6 дка, необходими за технологични площадки и довеждаща инфраструктура, представляващи част от обект „Газопровод „Южен поток България”. Промяната на предназначението на поземлените имоти в горски територии е извършена възмездно, като заявителят е заплатил в законовия срок цена, възлизаща общо на 7 млн. лв. по банковата сметка на Министерството на земеделието и храните. За извършване на компенсационно залесяване „Южен поток България” АД е внесъл в законовия срок

назначена със Заповед от 12 ноември 2013 г. на министъра на земеделието и храните, е сключен договор за покупко-продажба между „Южен поток България” АД и Министерството на земеделието и храните. Съгласно чл. 79, ал. 1 от Закона поземлените имоти в горски територии, чието предназначение е променено по реда на този закон и за които дължимата цена е заплатена в срок, се продават на лицето, по чието искате е станала промяната на предназначението. В края на мандата на кабинета Орешарски е изготвена пазарна оценка на 17-те броя имоти от независим оценител, за придобиването на които заявителят е заплатил общо 13 млн. 200 хил. лв. с ДДС. При вземането на решенията от страна на Министерството на земеделието и храните са спазени и всички законови изисквания и процедури. Взето е предвид и Решение № 876 от 2 декември 2011 г. на Министерския съвет, с което газопроводът „Южен поток” в отсечката, в която ще се изгради на територията на Република България, е обявен за обект с национално значение и за национален обект, и като такъв същият е изключен от наложения с Решение на Народното събрание от 11 юли 2013 г. мораториум по отношение на имотите, попадащи в границите на устройствени зони „А” и „Б” по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър. За реплика – господин Димитров, заповядайте.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 Аз внимателно проследих Вашия отговор и ако съм Ви разбрал правилно излиза, че 7 млн. лв. са платени за смяната на предназначението на земята, което означава, че ако общата сделка е на стойност 13,2 млн. лв., само 5,2 млн. лв. са платени за самата земя. Тоест, ако сме Ви разбрали правилно, излиза, че земята струва по-малко отколкото смяната на нейното предназначение – така се е сключила сделката от страна на Вашите предшественици в рамките на кабинета Орешарски. Орешарски. Госпожо Министър, имате основание за две действия. Първото, за сезиране наистина на прокуратурата за сериозна проверка по този повод. Второто, ако се окаже, че получим официална информация от руската страна за прекратяване на проекта „Южен поток” имате основание да потърсите законовите механизми за разваляне на тази сделка, която изглежда, че е в ущърб на националния интерес на България и възстановяване на тези земи в полза на държавата. Отправям към Вас тези уточняващи въпроси. Надявам се да се ангажирате с тях, защото подобни сделки не могат да останат да не бъдат разгледани. Очевидно е нарушаването на обществения интерес, очевидно е, че данъкоплатците имат пряка загуба от от подобни сделки. Още повече, че тогава „Южен поток” е бил в процес на спиране или спрян малко преди това, с изрично волеизявление на министър-председателя тогава Пламен Орешарски. Госпожо Министър, няма как смяната на предназначението на една земя да струва повече от земята. Няма икономическа логика в това нещо! Няма как, ако едно реформаторско мнозинство сега е на власт, да не потърси преразглеждането на подобни сделки.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, искам да Ви кажа, че аз изобщо не съм доволен от Вашия отговор. Не съм доволен, защото днес, уважаеми колеги, се оказа, че българската държавна земя и българската гора не е никакъв проблем да се разпродават на безценица. Неслучайно Ви попитах по каква методика е оценяван този български държавен имот? Има ли оценител, който да застане зад оценка, която вече, както разбирам от Вашия отговор, не е 7 пъти, а става 14 пъти по-ниска от реалната пазарна цена? цена? Уважаема госпожо Министър, знам, че Вие не сте виновна за тази сделка, но в крайна сметка Вие сте днес този министър, който трябва да защитава българската държавна собственост. Днес аз настоявам незабавно да сезирате прокуратурата, за което да бъда уведомен писмено, че това е сторено. Ако това нещо не бъде сторено, ще го направим ние!

Нима държавата няма нужда от тези пари? Нима тези пари, както е записано по закон, не трябваше да влязат една голяма част в Сребърния фонд за подпомагане на пенсионната система?!

от народните представители Мустафа Фахри Ахмед и Ердинч Исмаил Хайрула относно протест на 2 декември 2014 г. пред Държавно горско стопанство – Момчилград и декларация от членовете на Ловно рибарско сдружение „Родопи” – Момчилград и членовете на Ловно рибарска дружина – Равен. Заповядайте, господин Хайрула.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 на който членовете на Ловно-рибарско сдружение „Родопи” Момчилград – в него членуват 720 души, и членовете на Ловно-рибарска дружина – Равен, връчиха декларация на директора на Държавно Протеста произтича от изпратено писмо от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите с изх. № ИАГ 31436/12.09.2014 г., където е записано да се преустановят всякакви действия по стопанисване на дивеча в бившия Ловно стопански район „Биволяне”. Тези действия от страна на директора на Изпълнителна агенция по горите – София, създадоха съмнения в членовете на Ловно-рибарска дружина – Равен, че се предприемат отново действия за разделяне на ловно-стопанския район, което доведе до напрежение и последващи протестни действия. Цялата фактология на случилото се във времето е описана в декларацията изпратена и до Вас, която отново прилагаме за сведение. В тази връзка

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Ахмед, уважаеми господин Хайрула! Съгласно разпоредбите на чл. 7, ал. 6 от Закона за лова и опазване на дивеч и чл. 3 от правилника за прилагането му, границите на ловно стопанските райони се утвърждават със заповед на министъра на земеделието и храните по предложение предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите. Изпълнителният директор на Агенцията изготвя предложение въз основа на мотивирано писмено предложение от директора на съответното

По отношение на конкретния въпрос дали има стартирала процедура по разделянето на Ловно стопанския район „Равен” Ви информирам, че в Изпълнителната агенция по горите е получено предложение за промяна на границите на Ловно стопански район – „Равен” Предложението е върнато, защото не отговаря на изискванията на чл. 3а от правилника за прилагане на закона. Изпълнителната агенция по горите е изпратила писмо на 2 септември 2014 г. до директора на Държавно горско стопанство – Момчилград, и директора на Регионална дирекция по горите – Кърджали, да бъдат преустановени всякакви действия по стопанисването и опазването на дивеча в бившия селскостопански район „Биволяне” до второ нареждане, с цел опазване на дивеча в района и преустановяване на създалото се напрежение между ловците от двете ловни сдружения „Родопи” и „Ахрида”. На този етап няма предпоставки за предприемане на действия по отмяна на писмото.

на възникналите проблеми и потушаване на създалото се напрежение. Уважаеми господин Ахмед, уважаеми господин Хайрула! Груповият лов на дива свиня приключи на 11 януари 2015 г., а а той е най-масовият лов в страната, което дава предпоставка за анализ и допълнително обсъждане преди следващия ловен сезон. Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите и в бъдеще ще продължат да упражняват контрол по спазване на разпоредбите на Закона за лова и опазването на дивеча с цел коректните отношения, свързани с опазването и стопанисването на дивеча, организацията на ловното стопанство, правото на лов, както и недопускането на инциденти по време на ловните излети. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър. Реплики към министъра? Заповядайте, господин Ахмед.

Смятаме, че това, което се извършва в ДГС – Момчилград, е безпрецедентно погазване на законността и политическа репресия към определена група граждани и определена етническа група. Напомням Ви, че като длъжностно лице носите наказателна отговорност пред съответните органи и съдебната власт и Ви уверявам, че като народни представители с моя колега от 9. многомандатен избирателен район ще следим отблизо казуса и при следващи нарушения, разбира се, ще сезираме и прокуратурата. Ще използваме всички правомощия, дадени ни от Конституцията на Република България, за да може да възстановим справедливостта и спазването на законите в искам да Ви кажа няколко неща, които са се случили, и ще Ви дам необходимите доказателства и документи, за да видите със собствените си очи и прочетете какво се случва. Държавно горско стопанство – Момчилград, както Вие казахте, е пратило вече такова писмо, което е върнато. Това показва, че всичко, което се прави, е репресия и незаконосъобразно се иска да се раздели този ловен район. Дали знаете вече, че ДГС – Момчилград, е загубило всички дела от края на 2014 г. въз основа на издадените заповеди за спиране на ползването на дивеч в районите в село Равен и в село Нановица директорът на ДГС – Момчилград, не изпълнява решение на съда. Сигурно вече започва и прокурорска проверка по неизпълнение на съдебно решение. Имаме информация, госпожо Министър, че Ловно-рибарско сдружение „Родопи” – Момчилград, ще има претенции за пропуснати ползи за периода на спиране на този лов. Смятате ли, че директорът на ДГС – Момчилград, е компетентно лице и трябва да продължи да заема тази длъжност или да бъде освободен от длъжност за злоупотреба със служебно положение и неспазване на съдебно решение и на законите на

заповядайте за дуплика.

Но също така осъзнавам, че преди хобито най-важното е здравето и животът на хората и че понякога някои влечения по съответното хоби водят до такива конфликти, които наистина аз, която не съм ловец, се чудя докъде могат да стигнат. Затова сме предприели всички мерки да опазим първо здравето и живота на хората, чието хоби е ловът, за всички останали действия ще приложим просто Закона. Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър. Преминаваме към питане от народния представител Корнелия Нинова относно политиката на правителството за опазването, контрола и възстановяването на българската гора. Заповядайте, госпожо Нинова, да развиете своето питане. КОРНЕЛИЯ Госпожо Министър, питането ми е каква политика възнамерявате да провеждате по отношение на българската гора? Факт е, че години наред, независимо от това коя политическа партия е управлявала, гората се сече безконтролно, краде се и се изнася безконтролно от България. Като резултат, заради натрупванията в годините на тези процеси, виждаме в последните може би година-година и половина какво се случва – наводненията и свлачищата са пряка последица от безконтролното изсичане на гората. Знам, че ние тук с Вас имаме различия. От БСП лява България твърдим, че изсичането на гората е причина за наводненията. Чухме Вие или може би заместник-министърът беше казал, че това не е причина за наводненията и причините са други. В този спор може би най-обективна е преценката на прокуратурата. Колеги, има доклад на Главна прокуратура вследствие на мащабна проверка на всички наводни територии в България и този доклад казва какви са причините и дава препоръки как да се отстранят. Първата причина е безконтролното изсичане на гората и една от основните препоръки е ние тук да си свършим работата и да направим законодателни промени така, че да засилим контрола и това да спре. От БСП лява България, госпожо Министър, внесохме предложения за промени в Закона за горите. Те са много, но основно са две неща. Първо, налагаме забрана върху износа, освен в изключителни случаи министърът да прецени. Второ, за контрол върху транспортирането на дървесината – на камионите да се сложат електронни устройства, които да проследяват движението на превозните средства. Получихме от Вашето Министерство отрицателно становище, но с много несериозни, бих казала, аргументи. Те са: „Предложените промени в Законопроекта не съответстват на духа на Закона за горите”. Няма как да съответстват! Досегашният Закон за горите и духът му показаха, че не работят и че съсипахме гората, а оттам държавата и народа си, като го издавихме. Вторият аргумент: „Противоречат на основните принципи и политики, залегнали в досегашния Закон, и в политиките, провеждани от държавата”. Ние това искаме – да въведем нови политики. Ясно е, че досегашната не работи и води до това, което стана. Питането ми е – ясно е, че имаме различия. Ние предлагаме две неща конкретно, Вие ги отхвърляте. Моля да кажете какво възнамерява да прави правителството, защото знам, че има внесени такива законопроекти от други парламентарни групи, включително от партии, които участват в управлението, по-конкретно за мораториум върху износа на дървесината. Моля представете виждането на правителството, надявам се не само в този разговор днес, в парламентарния контрол, а изобщо и занапред да намерим общ език по тази тема, защото е национална кауза повече от всичко друго. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Нинова.

исках да започна с това, че независимо че сте опозиция, в момента съвсем коректно започнахте питането, че състоянието на българската гора и проблемите с нея са вследствие на манталитет на нейното управление в последните 20 години, бих казала аз, а не хвърлихте вината върху последните три месеца. Казвам го обективно. От там насетне после ще коментирам и Вашия извод относно какви различия имаме в това отношение по повод Законопроекта, който Вие внесохте и който бившият ни колега Димчо Михалевски, Бог да го прости, също беше предложил, в Четиридесет и първото народно събрание мисля, че беше.

която е приета от Министерския съвет през есента на 2013 г., и включените оперативни цели и действия в Стратегическия план за развитие на горския сектор 2014 – 2023 приет през месец август 2014 г. Те са съобразени с приетата от Европейската комисия през месец септември 2013 г. нова Стратегия на Европейския съюз за горите и сектора на горското стопанство. оперативни цели от Стратегическия план покриват и конкретизират заложените в Националната стратегия мерки. Тук посочвам само някои по-важни от тях. Основната цел, свързана с възобновяването на горите, оперативна цел № 1 е увеличаване на площта на горите, на дървесния запас и запаса на въглерод в горските Целта е ориентирана към увеличаването на залесената площ на страната, поддържане и повишаване на запасите от дървесина и въглерод, като същевременно се осъществява устойчив годишен добив на дървесина и дървесни продукти. Предвидени са 4500 хектара ново залесяване, 80 хил. хектара устроени и самозалесили се площи, възстановяване, реконструкция и поддържане на 1500 хектара полезащитни пояси. Оперативна цел № 2, подобряване на стопанисването и използването на горите, ориентирано към създаване на условия за провеждане на необходимите действия, насочени към формиране и поддържане на жизнени многофункционални горски екосистеми, увеличаване на продуктивността на горите и подобряване на тяхната устойчивост на болести, вредители, природни бедствия и други биотични и абиотични фактори. Предвидени са: подобряване на устойчивостта и екологичната стойност стойност на 400 хил. хектара гори, регулиране на дървесния състав, подобряване на растежните условия, изграждането на 600 км нова горска пътна мрежа, подобряване състоянието на 2400 км от наличната горска пътна мрежа. Относно контрола и опазването на българската гора е заложена оперативна цел № 3, повишаване на ефективността, на превенцията и борбата с горските пожари и незаконните действия в горите. Целта е ориентирана към създаване на условия за повишаване на ефективността на превенцията за горските пожари, оптимизиране на системата за контрол, опазване на горите и дивеча. Предвидени са: укрепване на капацитета и подобряване на взаимодействието между институциите по предотвратяването и разкриване на незаконни действия в горски територии, изграждане и оптимизиране на Единна национална електронна система за контрол върху добива, транспортирането и преработването на дървесните ресурси, засилване на наблюдението и контрола от страна на местната изпълнителна власт върху дейностите в земеделските територии по време на пожароопасния

Пето, приоритетно се провежда политика на разширяване на горите със специални защитни функции. Преди седмица увеличихме защитните гори с нови 103 хил. хектара, които са строго индивидуализирани горски територии и се намират на територии до водосборните басейни. басейни. Новият начин на експлоатиране на тези защитни гори е да предпазват от съответните бедствия при наводнения. Подготвени са промени в нормативната уредба в сектора, като до края на месец март ще бъдат приети две наредби относно дейностите в горите. (Председателят предложения за промяна на текстове в Наказателния кодекс, на чл. 13 от Закона за административните нарушения и наказания. Осмо, подписано е споразумение от 16 юни 2014 г. между Изпълнителната агенция по горите и Агенция „Митници”, свързано с прилагането на Регламент ЕС 995/2010, съгласно който се забранява пускането

Ние като екип и Министерството на земеделието и храните ще изпълним и всяка друга мярка, приета от Народното събрание или от съответен орган по отношение на контрола на горите. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви. Два уточняващи въпроса, госпожо Нинова. Госпожо министър, наистина започнахме колегиално, но май няма така да свършим в такъв тон, защото съм изненадана от отговора. Половината беше следният: приоритети, стратегии, оперативни цели, действия в Стратегическия план, нова Стратегия на Европейския съюз, 12 оперативни цели на стратегическия план, многофункционалната система, устойчивостта на гората. Ако някой в залата е разбрал нещо, да каже, аз не съм! Не мога да предположа пък зрителите какво са разбрали от изреждането на тези купешки думички на един прост въпрос: ще подкрепите ли мораториум върху износа на дървесина? Ще подкрепите ли слагането на електронни устройства върху камионите? Всичко, което след това конкретно изредихте, е борба с последиците на проблема. На нас ни се иска да ликвидираме причината за проблема. Една от сериозните причини е износът на дървесина.

естествено, да мамиш, да правиш корупция и така нататък. Ние искаме не с един билет да правиш тези неща, а върху всяко превозно средство да има електронно устройство, което е засиленият контрол. Не приемам също и тезата Ви: „Ще изпълняваме всичко, което приеме парламентът”. Министерският съвет е този, който има законодателна инициатива по различните политики, включително и тази, която е изключително наболяла през последните месеци. Не да казвате: „Каквото Вие приемете, ние ще го изпълняваме”, а тук се знае, че мнозинството не подкрепи нашите предложения. Очакваме Вие да поемете инициативата, за да внесете законодателни промени. Двата ми конкретни въпроса са следните. Ще има ли мораториум върху износа на дървесина? Ще има ли електронно проследяване, като контролен начин за ограничаване на злоупотребите? Това са конкретните Ви въпроси, защото питането Ви е формулирано, припомням точно: „Политиката на правителството за опазването, контрола и възстановяването на българската гора”. Редакцията: „Уважаема госпожо Министър, каква е политиката на правителството по отношение на опазването, контрола и възстановяването на българската гора?” гора?” Не подвеждайте зрителите, че не е отговорено на въпрос, който Вие сега поставяте като конкретен по темата за мораториума. Сега отговорете на конкретните въпроси, госпожо Танева. МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Аз ще отговоря на конкретните въпроси. Да, имаме право на законодателна инициатива. Както обявих в отговора си, готвим такива в Министерството на земеделието и храните и ще ги представим. По отношение на законодателните инициативи, инициирани от съответните парламентарни групи, решението е тук, в парламента. Затова казах, че

това беше една от точките и казах крайния срок за въвеждане на Електронната система за проследяване движението на дървесината. Тя е пилотна, не чрез билети, чрез електронна система за движение. Билетът е само една съставна част от цялата електронна система, която проследява движението на дървесината от добива, временен склад до краен потребител.

Държавните гори са до 70% от всички горски територии и Вие го знаете. Най-големите нарушения, които се откриха, картините и снимките, които ни показват по телевизията, обикновено са в райони, където има концентрирано възстановяване на частна собственост, където

провеждането на сечи, които в общ план, на база на общия размер концентрирана възстановена площ, създаде тези проблеми. В тази посока безспорно трябва да се промени законодателството по отношение на контрола. Най-големият проблем остава не износът на дървесина. Колко се изнасят – от 6,4 млн. кубика 900 хил. кубика се изнасят за Турция и Гърция. Останалите 84% се реализират на вътрешния пазар. Уважаема госпожо Нинова, важни са мерките, които ще се вземат, така че ползването и сечта да са законни. Това, че ще се ограничи износът 16%, ще го приемем, но остава въпросът останалите 84%, които се добиват, да се добиват по законен начин и контролът да е ефективен. Този проблем остава. Мораториумът, предложен тук, не е да се спре дърводобивната дейност, а да се спре износът, който е 16%. Знам, че Вие сте прекрасен политически оратор – няма как в това отношение да Ви бъда конкурент на трибуната. да кажа фактите, такива каквито са, и да ги обясняваме, такива каквито са, и на обществото. Проблемът е в контрола. Проблемът е: какъв пакет от мерки? Аз изредих седем мерки, които сме взели за първите три месеца, и ги прилагаме със сроковете на техните изпълнения. Какви още допълнителни мерки да вземем, така че да минимизираме субективния фактор или лицето горски стражар, да бъде контролът обективен с минимизирано субективно отношение? Знаете, че в населени места, където има висока безработица, населението е бедно, горските предприятия са единственият работодател и там корупционните практики са най-лесни. Това е ясно за всички. Нарушенията там са най-много.

стражари от шуменското предприятие отказаха да влязат на проверка по сигнал в Омуртаг, защото се страхуваха вечерта, като се приберат по къщите, какво ще им се случи. Така че проблемът не е да спреш 16% от търговията. Проблемът е пакетът мерки, който се прилага, да минимизира субективното влияние на лицата, които ще

Госпожо Танева, улових няколко противоречия в думите Ви. Първото, що се отнася до частните собственици и тези два хектара, за които говорите.

Ако продължите със Законопроекта, който предлагате, просто ще Ви отнема думата, защото е извън реда за парламентарен контрол. КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Госпожо Цачева, оспорвам това твърдение, защото законите са част от провежданата политика, а питането ми е каква... ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Контролът не е място за предварителна презентация на законодателна инициатива на народни представители! Има ред за това. КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Госпожа министърът коментира този Законопроект и тези два хектара и аз отговарям, че тук ние предлагаме това да отпадне – Вие не сте го приели. Тук е първото противоречие. Второто, казвате, че ограничаването на износа не е проблем, не е това същината на проблема. В писменото становище, което сте ми дали, пишете, че това е проблем,

Значи това е проблем – не го отричайте. И последно, аргументът за ораторски качества не е силен и не му е тук мястото. Всеки си има и слабости, и плюсове – и в говоренето, и в поведението. (Реплика от министър Десислава бихме искали да предизвикаме национална енергия и политическо съгласие между всички ни, за да решим проблема, който, казвам отново обективно, се трупа с години. Натрупвайки се, доведе до тези наводнения, свлачища, смърт и отнемане на къщи на хора. Крайно време е да спрем с някакви лични аргументи и оценки и да намерим общо съгласие, национална енергия да го решим. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Нинова. Следва въпрос от народните представители Светла Бъчварова и Добрин Данев относно санкции, наложени на България по Програмата за развитие на селските райони. Господин Данев ще развие въпроса. Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Да преминем от сферата на горите в сферата на усвояване на европейските фондове. В резултат на неефективен контрол върху проекти на общини и фирми по седем схеми за подпомагане в периода 2010 - 2013 г. страната ни е санкционирана с 60 млн. евро. Съществува потенциална опасност санкциите да достигнат 250 млн. евро – такива корекции са направени от Европейската комисия. Основно загубите идват от проблеми с обществените поръчки по общински проекти от системата за идентификация на земеделските парцели, загуби в директните плащания, от мерките по неземеделски дейности и така нататък. Окончателната загуба за 2014 г. „N+2” – годината на одобрение, и двете години за реализация, е около 55 млн. евро. Или общо загубите за 2014 г. са за около 115 млн. евро. Уважаема госпожо Министър, какви конкретни стъпки е предприело Министерството на земеделието и храните за минимизиране на загубите по Програмата за развитие на селските райони в резултат на санкции по директните плащания и мерките, касаещи изпълнението на общинските проекти?

в момента по Програмата има пет неприключили одитни процедури от службите на Европейската комисия, по които няма крайно решение за налагане на финансови корекции. По тези процедури наистина е направено предложение за налагане на корекции, като техният размер не само се оспорва от страна на Министерството на земеделието и храните, но и се работи активно в посока на тяхното отпадане. Предприетите от Министерството на земеделието и храните действия за минимизиране на риска от налагане на финансови корекции са свързани основно Създава се механизъм за възстановяване на лихвите по изплатени авансови плащания. Създаде се механизъм за възстановяване на част от авансовите плащания, които след промяна на Договора за безвъзмездна финансова помощ надвишават допустимия лимит за авансово плащане до 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ. Съгласно приложимото европейско законодателство, чл. 71 от Регламент на Съвета № 1698/2005 крайният срок за извършване на плащане по Програмата за развитие на селските райони е 31 декември 2015 г. цел създаване на условия за своевременно провеждане на процедурите за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки е ускоряването на процеса на изпълнение на проектите. На финала на прилагане на Програмата се въведе срок, до който ползвателите на безвъзмездна финансова помощ, които са възложители съгласно Закона за обществените поръчки, трябва да публикуват решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнители. За да се гарантира успешно изпълнение на договорите и намаляване на процента на финансови корекции, се въведе задължение получателите на финансова помощ да спазват указанията, които Разплащателната агенция дава при предварителна проверка върху процедури за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки. Също така се предприеха и следните действия от компетенцията на Държавен фонд „Земеделие”, Разплащателна агенция. Въведена е система за наблюдение на изпълнението на текущи проекти чрез постоянен контакт с бенефициентите и отразяването на резултатите в ИСАК. Служителите на Фонда оказват пълно съдействие на бенефициентите по отношение отстраняването на открити пропуски или несъответствие на подадените заявки за плащане.

предложената финансова корекция в размер на 96 млн. евро.

трябва да Ви кажа, че тези финансови загуби, които допълнително бяха наложени от Европейската комисия или финансови санкции, които имаме, ни дойдоха в повече предвид факта, че почти през целия период на прилагането на Програмата ние имахме проблем с усвояването на средствата и това стана след Вие отговорихте коректно, че одитни мисии предстоят. Те ще предстоят за целия програмен период и се надявам Вашият екип да успее да убеди представителите на Европейската комисия, че допуснатите грешки, като първи програмен период за България, са нещо, което те съответно трябва да имат предвид и да успеете да коригирате, да минимизирате тези загуби за бюджета. В края на краищата, пак говорим за Програмата за развитие на селските райони. Притесненията са и за 2015 г. относно усвояването на средствата по Програмата като последна за програмния период. Както знаете, ние трябва да усвоим до края на 2015 г. около 750 млн. евро, които се формират горе-долу по следния начин: около 470 млн. евро е индикативният бюджет за 2013 г. Тук имаме едни 183 млн. евро, които са дадени като аванси на общините. Пак отново се връщаме към темата „общини”, които трябва да покажат, че са усвоили средствата, за да не върнем и тези 183 милиона. Това, предполагам, че ще е един сериозен проблем и предизвикателство пред Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие”.

материал, издадена от съответната общинска служба по земеделие. Следователно, поради изискването на чл. 29, ал. 3, т. 2 от Закона, за представяне пред кмета на актуална скица на земеделската земя за производство на посевен и посадъчен материал, наличието на разрешение за семепроизводство от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е необходимо, но недостатъчно основание за издаване на заповед за пространствена изолация. При съмнение в достоверността на представените документи кметът може винаги да разпореди проверки на място, както и да изиска допълнителни доказателства за правата върху производствените площи и техните граници. Заповедта на кмета може да бъде обжалвана в административно производство. След издаване на заповедта за пространствена изолация същата подлежи на оспорване по общите правила на АПК пред областния управител или пред Административния съд по избор на заинтересованото лице. Следователно заинтересованите лица разполагат на общо основание с всички възможности за участие в производството за защита на своите права и законни интереси преди, по време и след издаване на крайния административен акт. Действащото законодателство не предвижда участие на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол като страна в това производство. Професор Бъчварова, в отговор на Вашия въпрос: дали се правят физически проверки за границите и собствеността на имотите за семепроизводство, бих искала да Ви уведомя, че

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаема госпожо Министър, трябва да Ви кажа, че Вашият отговор не ме удовлетвори от гледна точка на това, че в него освен описание на законовите постановки в Закона за посевния и посадъчния материал не намери отговор въпросът какво правим, когато целенасочено и тенденциозно фермери, които заявяват площи и пространствени разстояния, навлизат в личното пространство на съседни фермери. А това се прави масово

трябва да има представа къде се намира този имот, който трябва да бъде ограничен пространствено и тогава да дава тези разрешения. На практика кметовете нямат абсолютно никакви права. Очаквах от Вас да поемете ангажимент за промяна на нормативната уредба в тази посока, защото в противен случай ние рискуваме много от фермерите да имат проблеми с осигуряване на пространствената изолация и производството на хибридни семена, а не само да внасяме в България такива от други, основно европейски държави. Благодаря.

Уважаема проф. Бъчварова, Вие като народен представител сте в правото си да инициирате законодателна промяна.

по съответния ред може да се приеме промяна. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, госпожо Министър. Продължаваме с поредния въпрос от народния представител госпожа Бъчварова относно управлението на професионалните гимназии към Министерството на земеделието и храните и вижданията на Министерството за тяхното развитие.

с управлението на професионалните гимназии към Министерството на земеделието и храните и вижданията на Министерството за тяхното по-нататъшно развитие и укрепване. По моя По моя информация, която е може би отпреди няколко месеца, към Министерството на земеделието и храните има функциониращи 78 професионални гимназии. Те са гръбнакът на българското земеделие от гледна точка на това, че в тях се подготвят кадри, които след това могат активно да бъдат ангажирани